Ante (HDZ)** Slijedimo dalje po točci dnevnog reda predviđenog: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti, prvo čitanje, P.Z.E. br. 441;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 li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Stipe Župan, izvolite. **Župan, Stipe** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane zastupnice i zastupnici. Danas se pred vama nalazi Nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Predloženim izmjenama i dopunama provodi se završno usklađivanje zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU odnosno s Direktivom Vijeća 85 iz 2011. g. o zahtjevima za proračunske okvire država članica. Dodatno se pojašnjavaju odredbe Uredbe 473 iz 2013. g. EU Parlamenta i Vijeća o zajedničkim odredbama za praćenje i procjenu nacrta proračunskih planova i osiguranju smanjenja prekomjernog deficita država članica u europodručju. Prijedlog zakona također, se usklađuje s novim Zakonom o proračunu kojim je u proračunski proces uključena izrada nacrta proračunskog plana kako bi se osigurala koordinirana ekonomska politika država članica europodručja, a koji je Vlada obvezna dostavljati EU komisiji svake godine najkasnije do 15. listopada. Također se usklađuje izričaj s nazivljem Europske statističke metodologije ESA 2010 odnosno s nazivljem Zakona o proračunu koji je već usklađen u tom smislu. Isto tako, proširuju se obveznici davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti. Trenutno su obveznici davanja izjave čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, čelnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, čelnici trgovačkih društava u 100 postotnom vlasništvu RH i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač RH i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovim izmjenama proširuju se obveznici davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti i na trgovačka društva u većinskom vlasništvu vlasništvu RH i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te također, na njihove tvrtke kćeri. Navedeno proširenje obveznika povezano je i s reformom u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koja uključuje izmjene i dopune okvira koji regulira korporativno upravljanje u pravnim osobama u vlasništvu države od posebnog interesa za Hrvatsku odnosno u pravnim osobama u vlasništvu države u potpunom ili većinskom vlasništvu središnje države. S ciljem jačanja uloge Povjerenstva za fiskalnu politiku, proširuju se njegove zadaće. Tako će one uključivati i razmatranje i usporedbu makroekonomskih i proračunskih projekcija s ostvarenim vrijednostima u razdoblju od 4 uzastopne godine koje će se provoditi najmanje jednom u dvije godine, ali i potvrđivanje makroekonomskih projekcija na kojima se temelju program stabilnosti i nacrt proračunskog plana u skladu sa Zakonom o proračunu. Navedeno odobravanje makroekonomskih projekcija od strane nezavisnog tijela dio je obveze RH kojom Direktivu Vijeća 85 iz 2011. prenosimo u hrvatsko zakonodavstvo. Zaključno bih rekao da će primjenom odredbi ovog Prijedloga zakona dodatno se ojačati preduvjeti za osiguranje srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija. Hvala lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** Imamo nekoliko replika. Prva je poštovana Karolina Vidović Krišto. G. Župan, fiskalna odgovornost postoji za, moglo bi se reći, sirotinju u Hrvatskoj jer fiskalna odgovornost naspram obrtnika, ugostitelja i malih poduzetnika je izrazito rigorozna. Ali, kada su u pitanju moćnici, vaše fiskalne mreže uopće ne postoje. Imamo slučaj bivšeg obavještajca Josipa Jurčevića, partnera Plenkovićevog tajkuna Vujnovca koji otkupljuje potraživanja od majke prvooptuženog u slučaju INA, Damira Škugora, tako da gđa. Škugor na temelju potpisanog ugovora bez ijednog eura uloženog zaradi milijun i 200 tisuća eura. Ono što je izrazito sumnjivo, taj Jurčević gđi. Škugor transakciju plaća s Malte. Je li Porezna uprava odakle čovjeku koji je radio u državnoj obavještajnoj agenciji i službi novci na Malti? Koji je izvor i porijeklo tog novca? Je li na njega plaćen porez? Jeste li svjesni da ste dužni na svaku sumnju reagirati jer u protivnom činite povredu dužnosti tj. sudjelujete u korupciji? Hvala lijepo poštovana zastupnice. Dakle premet ove točke je Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Njime je propisana obveza davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti, kao i godišnje izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna, ali i proračuna jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave, ali i čelnika trgovačkih društava u vlasništvu RH ili jedinica lokalne samouprave, dakle ovaj proces je jedan dio sustava unutarnjih kontrola koji uključuje, ne samo Ministarstvo financija odnosno njegove sektore i službe. Ono uključuje i ostala tijela poput Državnog odvjetništva, Državnog ureda za reviziju te, ako se utvrde na temelju ovih izjava određene nepravilnosti, iste se prosljeđuju dalje tijelima na rješavanje. **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** Po običaju, čl. 238. Vi vrijeđate, ne odgovarate na pitanje. Vi predstavljate Ministarstvo financija? Vi ste nadležni Poreznoj upravi. Pitanje je bilo vrlo precizno i jasno. Porijeklo novca. Jeste li provjerili odakle čovjeku novac na stranim računima? Vi ne odgovarate, spuštate glavu, ali ne može tako dovijeka. Dolazi vrijeme kada ćete morati dati sve odgovore. Dobro. Ovo ste vi iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Idemo sljedeća replika poštovana Marijana Puljak.

Hvala lijepa. Dakle, Ministarstvo financija izrađuje objedinjeno izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru na temelju zaprimljenih izjava o fiskalnoj odgovornosti koje su ministarstvu dostavila ministarstva i druga tijela državne uprave, te županije, gradovi i općine. Objedinjeno izvješće za 2021. godinu je usvojeno zaključkom Vlade od 24. studenoga prošle godine. Od ukupno 611 korisnika koji su bili obveznici dostaviti izjavu i pripadajuće priloge njih 605 dostavilo je izjavu o fiskalnoj odgovornosti, dakle izjavu za 2021. nije dostavilo 6 jedinica lokalne samouprave dok je jedna jedinica dostavila izjavu nakon proteka zakonskog roka za predaju. Kao što ste i rekli za navedenog su odredbom članka 38. Zakona o fiskalnoj odgovornosti propisane prekršajne odredbe te Sektoru za financijski i proračunski nadzor upućen prijedlog za pokretanje proračunskog nadzora kod 7 obveznika. O visini naplaćenih prekršaja nemam trenutno informaciju. **Župan, Zakon o fiskalnoj odgovornosti se uspješno provodi, primjenjuje već dugi niz godina. Mislim da je zapravo i samim izjavama itekako koje su čelnici morali i moraju dostavljati, a sada se to proširuje itekako je taj sustav doprinio u poboljšanju i u poboljšanju i u trošenju uopće proračunskog novca i na taj način zapravo omogućio da se što bolje kontrolira i vi imate na određeni način bolje instrumente. Isto tako povjerenstvo, odnosno prije je to bio odbor, a sad Povjerenstvo za fiskalnu odgovornost je isto tako tijelo koje je svih ovih godina bilo i stručno i neovisno i objektivno, a ovim se zapravo još dodatno osnažuju svi instrumenti i kontrola na kraju krajeva svih ukupnih sredstava koja su značajna u državnom proračunu. Hvala lijepa poštovana zastupnice, da u pravu ste. Evo iznijet ću nekoliko statističkih podataka. Dakle, od ukupno 605 izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu 74 korisnika odnosno 12% je dalo izjavu 1a, odnosno izjavu bez uočenih slabosti i nepravilnosti u funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola, a 88% je dalo izjavu 1b, odnosno izjavu o uočenim slabostima i nepravilnostima. Dakle, kao što sam i prethodno naveo ove izjave se temelje na samoprocjeni i to je samo dio sustava rekao bih unutarnjih kontrola. Kontinuirano se provode edukacije kako i čelnika tijela, tako i osoba zaduženih za financije i računovodstvo u tim tijelima. I možemo reći promatrajući trogodišnje razdoblje u kojoj je na snazi Zakon o fiskalnoj odgovornosti uredba primjetan je trend povećanja broja izjava 1a, odnosno onih bez uočenih nepravilnosti. Hvala lijepo. I posljednja replika poštovani Boris Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Pa evo da ne kažem da, pitanje je slično kao što su zapravo i kolegice postavljale pitanje vezano je uz fiskalnu odgovornost. Mene zanima malo konkretnije trgovačka društva. Ona Ona su nekako uvijek pod, ministarstva su državne uprave itd. ipak pod kontrolom Državnog ureda za reviziju, puno su tu strože nekako kontrole nego trgovačka poduzeća, pogotovo trgovačka poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Imate li tu nekakav podatak o njihovoj, njihov podatak o njihovim dostavljenim podacima o fiskalnoj odgovornosti pogotovo zato i zbog te regionalne raširenosti, ali i nekakve kontrole, jer vidimo da je Državni ured za reviziju najveće daje primjedbe na financijska izvješća zapravo jedinica lokalne samouprave ne toliko ministarstava. Hvala lijepo. Hvala lijepa poštovani zastupniče. Da, trgovačka društva su obuhvaćena. Mi ih ovim prijedlogom zakona još proširujemo taj obuhvat ne samo one koje su u sto postotnom vlasništvu nego sve koje su u većinskom vlasništvu ili jedinica ili središnje države. Oni popunjavaju poseban upitnik, zove se prilog dva b koji sadrži ukupno 43 pitanja. Da, u pravu ste. Primijećeno je rekao bih i to je samo procjena lokalnih jedinica određeni nedostaci ponajprije na lokalnoj razini. Naravno ti nedostaci se ispravljaju, međutim ono u čemu je to najviše primijećeno je u području upravljanja imovinom, gdje je 83% korisnika kroz obavljenu samo procjenu uočilo slabosti i nepravilnosti u tom dijelu, te u području izvršavanja proračuna gdje je 82% korisnika korisnika utvrdilo slabosti i nepravilnosti, stoga Ministarstvo financija kontinuirano obavlja te edukacije kako bi se naravno broj nepravilnosti smanjio. **Sanader, Ante (HDZ)** Zahvaljujem državni tajniče. Iscrpili smo sve replike. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Onda otvaram raspravu. Prvi prijavljeni u ime Kluba zastupnika MOST-a poštovani zastupnik Zvonimir Troskot. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege i poštovana javnosti koja nas pratite i posebno o ovoj temi koja je važna za Hrvatsku. Danas je naziv ove rasprave Zakon o fiskalnoj odgovornosti, međutim moramo postaviti neka pitanja o financijskoj odgovornosti s obzirom da vidimo da je angažiran inspektorat i to poprilično koji nije ništa drugo kada se svede na suštinu zapravo djelovanja nego jedna obična ekonomska Udba koja odlazi na teren i prijetećim stavom dakle guši naše obrtnike i guši naše poduzetnike, znači obična ekonomska Udba. Zašto vam to govorim? Gdje je bila fiskalna odgovornost kada se nisu povlačila sredstva iz EU za obnovu Banovine gdje bi kako bi se pokrpala proračunska sredstva i manjkovi koji su nastali uveden ekstra profit odnosno porez na ekstra profit na sve djelatnosti unutar hrvatskog gospodarstva što je primjer koji niti jedna zemlja unutar EU nije napravila kako bi se sakrila ta fiskalna nesposobnost i neodgovornost i opet sve svalilo na hrvatsko gospodarstvo odnosno na poduzetnike i obrtnike koji su kičma hrvatskog gospodarstva jer kroz državna poduzeća vodopropusno nestaju novci. Gdje je tu bila fiskalna odgovornost? Gdje je fiskalna odgovornost u recimo dotaknutoj jedinici lokalne samouprave Seget Gornji gdje proračun nije prijavljen na vrijeme već godinama? Nema obrazloženja na polugodišnjim proračunima, na godišnjim proračuna gdje se projekti knjiže kao aktivnosti kapitalni, kapitalni aktivnosti kao projekti i obrnuto, obračun amortizacije je u najmanju ruku smiješan i to se štiti 30 godina zato što je to nekakav lokalni šerif vladajuće strukture i pitanje dal će sad past jel to znači da ako padne taj lokalni šerif mora past još tisuće lokalnih šerifa koji žive na ovakav način. Gdje je ta ekonomska Udba kad treba rješavat takve lokalne šerife? Gdje ste majstori? Gdje ste junaci? Gdje ste tad u tom trenutku? Gdje je ekonomska Udba i taj ekonomski kos kako se ponašate kad treba ić u izvidnicu primjerice lokalnih šerifa koji koriste proračunska novca za bordelizaciju i prostitutke, gdje ste tada kada tisuće i tisuće eura ide na Šime voli disco ili Mišo voli disco kako se zove ona pjesma ni ne zna, kada se po austrijama po zapadnim europama kada se mijenjaju žarulje i kada se po tim djevojkama jadnim dakle plaćaju proračunska novca RH? Gdje ste vi tada u tom trenutku ekonomska Udbo koja slušate svoga voljenog vođu, princa iz Lihtenštajna iz Vaduza tamo? I ja bih se nasmijao, ali nije smiješno ljudima. Gdje je ta ekonomska Udba kad treba otić tamo na u lokalnu samoupravu provjerit da je ruska jahta nestala? Pa nije to kaić ljudi moji, to je jahta od 30 metara za koju se treba platiti vez, za koju se plaćaju određene pristojbe, za koju se plaćaju određene tražbine, gdje je ta ekonomska Udba koja bi to trebala sve pregledavat? Gdje ste? Ali ćete izać na teren, oderat poduzetnike i obrtnike i to ne čudi kada i ministar financija je inflaciju sveo na citiram „anegdotalnu inflaciju“, znači inflacija je postala anegdota. Žao mi je za ministra financija jel je dobar ekonomski stručnjak, ali je ušao u to u tu taj ludi svije Andreja Plenkovića koji se svodi na dramaturgiju Henrika Ibsena Kuća lutaka ili „Lutkina kuća“ više ne znaš koja je. Kako ova inflacija može bit čista anegdota ako cijene rastu minimalno godinu dana? Minimalno godinu dana rastu cijene, trepnuli niste. Ekonomska Udbo, inspektorate gdje ste na početku godine? Nitko to nije provjeravao tada kada su cijene rasle, tada vam je pasalo na početku godine kada se proračun punio, kada ste sa inflacijom koja nije ništa drugo u kontekstu fiskalne odgovornosti nego neozakonjeni porez. E onda vam je pasalo. Kada treba punit proračun, kada treba uzimat od visokih cijena, kada se hvali sa nekakvim inflacijama od 13% jaja su duplo narasla, maslac je duplo naraso, pa ste uveli onda komunističko-socijalne mjere korigiranja cijena. Pa to nitko ne radi. Mi smo tržišna ekonomija, ako neć moć kupit ulje kupit će svinjsku mast pa ćeš onda poslat signal na tržištu neću plaćat cijenu koju si mi nametnuo. Ekonomska Udbo gdje ste na početku godine kada ako je to stvarno tako da se pregleda ta kartelizacija tih trgovinskih lanaca koja čisto uz put novac iznosi iz Hrvatske, gdje ćete sa ekstra profitom razvalit hrvatska poduzeća? Šta mislite da ćete naplatit porez primjerice u Lidlu ili u Kauflandu i ostalim trgovačkim lancima? Gdje ste tada? Gdje je ta ekonomska Udba u tom trenutku kada se prse znači pola te Udbe ne zna ni svoj posao al će izać jel je nalog rekao oderi malog poduzetnika i oderi malog obrtnika? Ekonomska Udbo gdje ste u trenutku kada mi trebamo dignut prag za ulazak u sustav PDV-a na primjerice jedne Francuske kojoj smo potpisali strateško partnerstvo taj Plenković koji se toliko hvali sa tom Francuskom? Rafali, ne znam, obrambene politike, ekonomske politike ko zna šta. Gdje ste u tom trenutku imitacije te jedne Francuske koja ima za prag za ulazak u sustav PDV-a postavljen na 85.000 eura kako tu ne kopirate ekonomske modele te Zapadne Europe, kako tu nije onda pomoć obrtnicima i poduzetnicima na način kako to čine prave ekonomske velesile. Pa ako nećete već kopirati Francusku koja je na 85.000 eura zašto ne biste kopirali recimo jednu Sloveniju, Italiju, Irsku, Češku, Dansku, Poljsku, Švicarsku ili UK koje ima postavljenu financijsku odgovornost odnosno sustav za ulazak u PDV na 50 tisuća eura. Poduzetnicima i obrtnicima su poraslu troškovi od inflacije za koju se niste žalili na početku godine. Narasli su im troškovi plaće, narasli su ulazni inputi kao što je energetika, narasli su im inflacija zbog tražbina koje vama trebaju platiti odnosno državi, i to je inflacija. Izlazak inspektorata koji će kažnjavati po arbitrarnoj osnovi, i to je inflacija. Kako se po tim principima ne vodite zapadnoeuropskim zemljama? Kad treba pomoći našim obrtnicima i poduzetnicima, koji zapošljavaju, koji su virtuozi. Ima ih koji love u mutnom, ima ih. Ali, ima i koji su stvorili svoje vrijednosti kao što je bio naša brodogradilište i njega ste htjeli oporezovat. Prije smo ga spašavali sa jamstvima, novac poreznih obveznika, pa sada ste ga oporezovali ili ne znam šta ste napravili, s tim novcima kapitalnim su oni trebali izgraditi dodatni dok tamo da mogu graditi ljudi brodove koje onda prodaju na međunarodnom tržištu. Ekonomska UDBA-o, gdje ste vi u trenutku kad ste toliko novaca namaknuli kroz svoga predsjednika Plenkovića, pa onda spustite sada ovaj PDV, generalnu stopu, opću stopu PDV-a kad ste 27 milijardi kuna namaknuli kroz inflaciju koja vam nije smetala početkom godine, pa ajde onda vratite to, onako kako vi kažete, mi vama dajemo. Evo, to je ta, to je to načelo, mi vama dajemo. To je to načelo. Ma ne dajete vi ništa. Zadužujete nas, stavili ste nam omču oko vrata. Ovo je okupirana zemlja. Odgovorno sada, ovo je fiskalno okupirana komunistička zemlja. To se kroz ekonomske standarde može vidjeti. Ovo šta se događa u Hrvatsko po ekonomskim principima ne događa se apsolutno nigdje, pa ako ste toliko hrabri bili novce skupljat kroz PDV odnosno inflaciju, vratite to. Pa evo, predizborna vam je godina, evo sam sad prijedlog konstruktivni. Smanjite generalnu odnosno opću stopu PDV-a, dođite na 23%. Ajmo, budite hrabri. Di je ta hrabrost onda kad treba pomoći ljudima, evo, evo vam konkretan prijedlog. Umjesto da se država bavi reguliranim djelatnostima pa da spašava tamo prijenosne sustave kao što su dalekovodi kojima nastaju gubitci zbog toga što su dalekovodi stari kablovi su, stari, od proizvedene struje do potrošnje nastaju gubitci koji se onda kompenziraju na međunarodnim burzama, šta to ne pomažete ljudima nego ste se okomili na poduzetnike i obrtnike. Evo, ekonomska UDBA-a, gdje ste u tom trenutku kad trebate raditi svoj posao?

kako bi određene stvari koje je i g. Troskot koji me inspirirao za ovu stanku posebno naglasio. Očito je i to je svima jasno u Hrvatskoj, da u Hrvatskoj nema apsolutno nikakve fiskalne odgovornosti, nema političke odgovornosti prije svega, zato jer je samo iz prošle Vlade 14 ministara moralo otići zbog sumnje na korupciju, nema fiskalne odgovornosti jer novac izlazi iz državnih poduzeća na način koji je jednostavno nevjerojatan, koji je filmski, holivudski. Direktori državnih poduzeća su imenovani od strane Vlade, predsjednika Vlade, a ne polažu račune, osim njima, vjerojatno nikom živom. Riječ je o ljudima koji po hrvatskim tvrtkama, najvećim hrvatskim tvrtkama imaju plaće koje su 2 ili 3 puta veće od plaće predsjednika Vlade, novac se iznosi na raznorazne načine, to nije samo INA, to nije samo Podravka, to nisu samo afere koje potresaju Hrvatsku, to su nažalost državna poduzeća koja već dugi niz godina tako funkcioniraju. S druge strane, strani trgovački lanci kojima se pogodovalo 2 puta kroz smanjivanje PDV-a u Hrvatskoj rade što hoće, a onome kome se nije pogodovalo su hrvatski poduzetnici. U Hrvatskoj, naravno, nestane i ruska jahta bez da je prošla provjeru i lučke uprave i obalne strane i nikom ništa. Dakle to je dokaz da u Hrvatskoj apsolutno za vrijeme, činjenica je, ove vladavine, nema nikakve odgovornosti, a apostrofirat ćemo i primjer jednog trgovačkog poduzeća iz Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga koji je zadužio kompletnu svoju imovinu ne bi li digao kredit od skoro 2 milijarde kuna da bi direktori u Zagrebačkom holdingu imali privatne automobile, privatne Tesle što im plaćaju građani Grada Zagreba koji im plaćaju i privatne stanove. Sramota, dokaz da u Hrvatskoj nema nikakve fiskalne Da bi to sve analizirali. Bit će malo 10 vam minuta pa onda ćemo mi nastaviti s radom sukladno Poslovniku. sljedeći rasprava je u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovanog zastupnika Borisa Lalovca. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom. Pred nama je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti gdje se kroz određenu zakonsku regulativu ne samo usklađivanje zakonodavstva RH sa direktivama Vijeća EU nego i sa našim zakonima, kao što je to Zakon o proračunu te zapravo i koliko sam razumio, i kroz jaču komunikaciju sa EU komisijom da se ojača uloga Povjerenstva za fiskalnu politiku koja je već duži niz godina Komisija pokušala definirati da bude kao jedno samostalno neovisno tijelo, da kada Vlada donese određene makroekonomske projekcije, da te iste makroekonomske i proračunske projekcije da netko još drugi verificira kao neovisno tijelo koje je sastavljeno od stručnjaka iz HNB-a, sa ekonomskog fakulteta, Ekonomskog instituta, itd., koji nisu političke ovaj osobe, čak se išlo u tu razinu da ne može biti politička osoba koja vodi to povjerenstvo, da ne može imati iskaznicu ni jedne političke stranke i koliko god to ovako apsurdno izgledalo mislim da je ovo veliki napredak s obzirom da nas svugdje drugdje definira politika jel. Svugdje drugdje kada idete u javna poduzeća u bilo gdje u ravnatelja bolnice jel, to sam neki dan spominjao jel. Ravnatelj bolnice ima iskaznicu, iskaznicu Kakve veze ima ako treba voditi zdravstveni sustav, ako treba voditi prihode, rashode, ako treba voditi bit financijski stručnjak, svakodnevno vodi ovaj bitku da zdravstveni sustav može izvršiti plaćanja ima političku iskaznicu jel. Tako da u tom kontekstu apsolutno pozdravljamo taj iskorak vezano za povjerenstvo da nema utjecaja tog dijela politike, iskaznice i da nema u tom kontekstu nekog, i zbog, nema nekog pritiska na promjenu određenih makroekonomskih ili nekakvih proračunskih projekcija. Tako da je ovo sigurno kroz zakon provedeno određeni iskorak, značajniji iskorak. Ovdje ste čak dodali da ne može biti i prošili ste te ovlasti tako da ne može biti ni ako je bio čelnik lokalnog tijela pa je to bilo nekakve rasprave da nije bio u tome sudjelovao. Tako da mislim bez obzira na sve što se danas događa mislim da je kroz zakon da se taj dio, poboljšao. Također ovo što ste i proširili poduzeća koja dostavljaju izjavu o fiskalnoj odgovornosti jel, se proširuje broj trgovačkih poduzeća, ali ovdje je pitanje većinskom vlasništvu. I sad pazite jednu zanimljivu situaciju jel, ovdje ponovo, a mi nedavno smo vidjeli da je INA pronevjerila brojne novce, ponovo INA neće dostaviti jel tako, zato što ona nije u većinskom vlasništvu. I pazite imamo 44%, znamo kako je u tom nekakvome dijelu, pitanje da li se može ako INA neće dostavljati izvještaj o fiskalnoj odgovornosti, da li može do drugog čitanja nadopuniti da sve one kompanije koje su nacionalnog strateškog interesa, a RH ima u njima u njima vlasništvo da li se i to može nadopuniti jel. Mislim da bi to bilo isto i za Vladu korisno, a INA je sigurno kompanija iako nismo većinski vlasnici od nacionalnog strateškog interesa, je li utječe i na tržište, utječe vidimo i vrlo snažno ima političku, kada se kod nje nešto dogodi ima vrlo snažne političke reperkusije i na Vladu i na državu itd. Mislim da bi to do drugog čitanja trebalo nadopuniti za sve one kompanije koje su stvarno od nacionalnog strateškog interesa, a i nemamo u tom dijelu 100%, većinsko vlasništvo da se nadopuni ta izjava o fiskalnoj odgovornosti. Mislim da bi i to bilo jedan značajni iskorak budući da se ovo i radi da mi želimo ući u OECD. Da će se, da se zbog toga što ulazimo u OECD da je zatraženo ta reforma i tih kompanija koje je u većinskom vlasništvu RH, da se, da pogotovo da se, da se unaprijedi i na upravljanje državnom imovinom vi samo rekli, sami rekli da se i kroz izvješća Državnog ureda za reviziju najčešće zamjerke su upravo bile loše upravljanje državnom imovinom u tom kontekstu ne samo na nacionalnoj razini nego i na lokalnoj razini. Tako da, a loše upravljanje imovinom vam je direktno povećanje cijena na građane i to sudjeluje u ovom elementu inflacije Tako da sigurno i država kroz loše upravljanje svojom imovinom dopušta odnosno to preljeva, to loše upravljanje preljeva ne cijene na krajnje korisnike odnosno na građane u tom …/Govornik se ne razumije./… sudjeluje i u ovoj inflacijskoj spirali Tako da sigurno ako želimo raditi i dalje reforme jel ono što smo cijelo vrijeme teško se boriti kroz inspekciju da naredi da smanji cijenu jer je to nemoguće jel to nije nikad svijet vidio, ali možete reformama, boljem upravljanjem imovine, boljim upravljanjima troškovima da na taj način se doprinosi da ta poduzeća budu konkurentnija, kvalitetnija i na taj način da ne sudjeluju u ovim inflacijskim, inflacijskim Također, ovdje je dodatna i element zapravo ono što smo govorili u Zakonu o proračunu kojim se proračunski taj proces je uključen i izrada nacrta proračunskog plana budući da smo donijeli zakon ne samo o euru nego o proračunu koji je u eurima, takav proračunski plan sada mora slati još jednoj instituciji to je Europska komisija do 15. listopada. Znači oni će još budući da smo članica Europskog monetarnog područja i da s obzirom o paktu o stabilnosti da se Vlada obvezala primjenjivati u potpunosti pakt o stabilnosti, a sama i fiskalne, fiskalne projekcije odnosno ne stvaranje određenog dijela deficita ili javnog duga također utječu na, utječu na monetarnu, na euro monetarno područje, tu se je dala još jedna dodatna kontrola da ne kažem javnih financija, slanjem dokumenata, odobrenjem tih dokumenata od strane Europske komisije. Znači još jedne da ne kažem nadzor nad lokalnim, znači nad proračunom jel. Mislim da su ovdje još, kroz cijeli ovaj zakon su dane dvije još dodatne kontrole. Jedna kontrola kroz to povjerenstvo koje je neovisno, stručno, depolitizirano u tom dijelu da bi trebala davati, trebala stručna mišljenja jer nije to jednostavno baš tako i izračunati i dati verificirati, ipak su to ljudi koji se, koji su dugo vremena rade u područjima javnih financija, ne možete ih baš tako naći znamo koliko smo dugo tražili čovjeka koji bi trebao biti predsjednik povjerenstva za fiskalnu politiku, pa ga, 2-3 puta je bilo natječaja Pogotovo ako nema iskaznicu jel. Teško danas možete naći nekoga da vam vodi povjerenstvo za fiskalnu politiku, a da nema neku iskaznicu jel, teško jel, nemoguće jel, jednostavno takvo smo društvo I to je sada napokon smo ga našli i sad smo još tamo našli neke profesore koji nemaju tu financijsku, neku tu političku iskaznicu i oni daju nekakvo svoje mišljenje isto kao što će i Europska komisija davati mišljenje na proračun. Tako da sigurno apsolutno pozdravljamo napredak u ovoj dijelu što se tiče barem zakonodavno da ide u korak ovaj jačanju fiskalne, dugoročno fiskalne stabilnosti. Također tu će se, kolko sam vidio, određeni dio poslova će raditi ured Vlade il ured sabora, to će oni dogovoriti sa Povjerenstvom za fiskalnu politiku te operativne zadatke, a čini mi se da će, budući da će oni morati raditi i potvrđivati makroekonomske projekcije morat će imati i zaposliti određene ljude, tako da će se doći do jednog određenog zapošljavanja, al ponovo vrlo specifičnih znanja mladih, vjerojatno mladih ljudi, tako da u tom, u tom kontekstu će se ponovo odvojiti od ljudi iz Ministarstva financija koji jesu najkompetentniji raditi takva izvješća tako da i tu neće isto biti lako naći neke mlade ljude koji će raditi u povjerenstvu, al npr. da neće radit u Ministarstvu financija, jel tako ili neće radit u HNB-u ili neće raditi u bankama ili neće raditi u nekoj drugoj financijskoj instituciji koja je, budimo iskreni, bolje plaćena, financijske institucije nego što je to povjerenstvo, tako da tu ponovo neće biti lako naći te mlade ljude koji će neovisno to procjenjivati i davati i davati u tom dijelu svoja mišljenja. Tako da u tom kontekstu ove zakonske, zakonske izmjene apsolutno podržavamo, razmislite do drugog čitanja da li se može, a reko sam vezano za INA-u budući da nije, da li se može još dodati nekakva formulacija da ona iako nismo u većinskim da ona stvarno pripadne jel da ne bi bilo sad evo to donosimo, a izostavili smo INA-u jel, da ne bi ponovo bilo, jel INA je političko pitanje u Hrvatskoj i, i, i u tom dijelu da izbjegnete taj dio pričanja oko INA-e i fiskalne odgovornosti transparentnosti, probajte je dodati tu da onda zaokružite tu cjelokupnu financijsku priču. Klub SDP-a će ovo podržati, hvala lijepo. Evo prije slijedećeg govornika pozdravljam studente Fakulteta političkih znanosti koji su nam se pridružili na galeriji, molim vas da ih pozdravite…/Pljesak/…. Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Tražim stanku u ime Kluba Mosta, nadovezao bih se na ovo što je rekao kolega Lalovac, o upravljanju državnom imovinom i državnim tvrtkama u kontekstu ulaska u OECD. Dakle mi imamo jedan problem i to je problem mindseta pogleda na stvari kojeg moramo mijenjati, a to je da stalno ispunjavamo nekakve zadatke i kriterije zbog ulaska u nekakve međunarodne asocijacije. Dakle valjda bi naš cilj bio i cilj Vlade trebao biti urediti stvari u Hrvatskoj, urediti upravljanje državnom imovinom, urediti upravljanje državnim tvrtkama upravo kako bi hrvatskim građanima bilo bolje, dakle kako bi ta imovina bila što bolje iskorištena i kako bi se državnim tvrtkama upravljalo što bolje, a mi imamo taj mindset da ispunjavamo nekakve zadatke i onda smo borbu protiv korupcije u Hrvatskoj imali u ovom procesu pridruživanja EU, čim smo ostvarili tu stratešku zadaću ta borba protiv korupcije je izgubila zamah, dakle moramo promijeniti pogled na stvari i evo ja pozivam sve političke aktere ovdje u HS, posebno vladajuće da odustanemo više od toga. Imali smo svjedočenje Davora Mayera, člana uprave INA-e na Antikorupcijskom vijeću, čovjek je rekao da mu je ministar Ćorić savjetovao da trebamo dopustiti gašenje Sisačke rafinerije kako bismo ušli u OECD. Dakle to su stvari koje nas uništavaju, takav pristup i odnos prema državi i onom što u državi trebamo mijenjati nije dobar za građane ove zemlje i ja vas molim da od toga odustanemo, da prestanemo više govoriti o tome što moramo ispuniti kako bismo se negdje pridružili ili kako bi nas neko prihvatio nego da počnemo govoriti o tome što trebamo mijenjati kako bi građanima ove zemlje bilo bolje. **Sanader, Ante (HDZ)** Stanka je odobrena, a mi nastavljamo dalje shodno poslovniku s radom. Slijedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovane zastupnice Grozdane Perić. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom. Evo pred nama je još jedanput Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Svi znamo i da je zakon stupio prvi 2010.g. i otada naovamo su se dogodile brojne promjene, sam institut i sve ono što ovaj zakon predviđa je vrlo kvalitetno definirao na koji način se sam obrazac ispunjava, što on zapravo predviđa, kako se i na koji način iskazuje dakle ograničava se i visina rashoda i manjka, određuje pravila kojim će se sve to događati, ali isto tako se jača i odgovornost i zakonitost i na kraju krajeva namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava kako državnog proračuna tako proračuna JLRS, a vidimo i s izmjenama zakona smo donijeli da sve to donose i čelnici trgovačkih društava, bilo da su ona u vlasništvu JLS ili države. Dakle, jako je važno da ta, taj kontinuitet praćenja, ali i odgovornosti za korištenje sredstva bude iskazan kroz kvalitetne, kvalitetna izvješća koja na kraju krajeva kontrolira i Državni ured za reviziju prilikom svakom ulaska u, u bilo koje, u bilo koje društvo i u bilo koju instituciju. Ono što treba reći da od 2010. naovamo su se mijenjale forme kako se sam, samo provođenje ovog instituta, međutim ono što je važno da je kroz ovaj zakon formirano i povjerenstvo odnosno prije toga Odbor za fiskalnu politiku koji je na jedan način, jedan jedno koje je i supervizor svega onoga što se kroz donošenje državnog proračuna iskazuje i na kraju krajeva sve ono što pokazuju izračuni bilo da to radi Ministarstvo financija, HNB, DZS i slične institucije. Dakle, to povjerenstvo kao što znate je bilo pri Odboru za financije i državni proračun, međutim izmjenama Zakona o proračunu, a isto tako i pristupanjem Hrvatske ovim novim asocijacijama je zapravo povjerenstvo dobilo potpunu samostalnost i na taj način je ono zaista kao kao i sigurno će dati jako kvalitetna stajališta kao što je to bilo cijelo vrijeme bez obzira što je bilo u sastavu odbora. Naime, spomenuto je već da su članovi tog povjerenstva stručne osobe pri HNB-u, Državnom uredu za reviziju, Institutu za javne financije ekonomskih fakulteta, pravnih fakulteta, Ekonomskog instituta i naravno predsjednica povjerenstva koja je iz isto isto tako akademske zajednice i koja na taj način može koordinirati tim tijelom kvalitetno. Ono što treba reći kada ovdje se spominje da da ništa nije napravljeno, da je u svemu ovom periodu kontrole nikakve onda moramo reći da je u ovom prethodnom periodu RH u zadnjih evo sedam godina postizala itekako puno, da su stope rasta bile znatno veće od stope inflacije. To se zaboravilo od 2016. na ovamo i sada kada imamo tu uvoznu inflaciju onda se sada sav teret i sve ono što se događa svugdje u svijetu hoće natovariti zapravo ovoj Vladi i ovim osobama koje vode to vrlo kvalitetno. Kada usporedimo samo stope inflacije koje su u RH koja je evo u protekloj 2022. bila 10,8, a prosjek EU je bio nekih 10,4 onda vidimo i da ona slabi, a da je u drugim državama npr. EU kao što je Mađarska bila 25%, Latvija, Litva preko 20,7% itd. onda ne žele se ti i takve kolege sjetiti da je zapravo ovo što je napravljeno kroz sve ove mehanizme kontrola i obuzdavanja, a na kraju krajeva i smanjivanja PDV-a što isto tako ne žele priznati da se događalo u dva i tri navrata da bi se upravo olakšao i smanjio pritisak i cijene onda to ne žele priznati nego se uvijek govori ono što nije dobro i što bi po njima bilo puno bolje, a da su oni to činili pitanje je gdje bi do sada bili. Isto tako kada usporedimo da je kroz sve ovo razdoblje stopa zaposlenosti porasla da je ona skoro 70%, nezaposlenost i nikad manja nekih 116.000 svega itd. mogli bi nabrajati niz uspjeha, a da ne govorimo o stopama zapravo rasta koje su bile u ovom prethodnom periodu itekako značajne. Smanjivao se isto tako javni dug, osim u ovom periodu kada je nastupila korona i poteškoće u funkcioniranju, ali i tu se preveniralo sa raznim mjerama i na taj način zapravo itekako vodilo računa i o gospodarstvu i o zaposlenima. Sve to u kontekstu upravo ovoga da je Ministarstvo financija evo pripremilo i ovu izmjenu Zakona o fiskalnoj odgovornosti evo smo od 1.1. i u eurozoni, europodručju gdje je na taj način su se promijenili uvjeti po kojima mi kao članica eurozone moramo dostavljati nacrt proračunskog plana za iduću proračunsku godinu koji se onda usvaja na Europskoj komisiji, dakle promijenile su se okolnosti pa onda i metodologija na koji način će se u samoj u postupati, a time je onda uvjetovano i to da izmijenimo ovaj Zakon o fiskalnoj odgovornosti, dakle i brojne reforme koje se u okviru NPOO-a gdje upravo na taj način vidimo da smo evo i do sada ostvarili značajne iskorake i da smo ispunili brojne kriterije i na kraju krajeva povukli preko 2,2 milijarde eura sredstava upravo za ovaj period od kada smo država koja je jedna od tri države koja je najprije dostavila zapravo program i koja je povukla ta sredstva. Prema tome, ovim zakonom se određene procedure i uvode se isto tako obveze trgovačkih društava jer smo Zakonom o proračunu koji je koji je donesen novi zapravo definirali da i određena druga trgovačka društva moraju dostavljati izjave o fiskalnoj odgovornosti i sigurno da je u tome bitno usklađenje sa novim zakonima koje smo onda onda se moraju implementirati i u ovaj zakon. Dakle, sigurno je da je potrebno puno više kontrole, da je potrebno međutim kada pogledamo od 2010. na ovamo koliko je sustavno sve to rađeno i evo i sam državni tajnik je nabrojao koliko je napravljeno i izvida i koliko je na kraju krajeva bilo i intervencija. Dakle, pokazuje se da je itekako značajan zakon pred nama koji moramo u svakom slučaju podržati. I klub HDZ-a će svakako podržati ovako predložene izmjene i dopune Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici ministarstva. Posebno je zanimljivo govoriti iza HDZ-a jer onda čujete koliko toga je dobro napravljeno po ovom zakonu, pa onda kažu napravljena je dobra kontrola. Ja mislim da smo svi svjedoci dobre kontrole u INA-i, Hrvatskim šumama, HEP-u, jedinicama lokalne samouprave. Ali ima jedna stvar koja se dobra kontrolira, a to dobro se kontrolira PREDSJEDNIK: ove vlasti. A sada se hajmo vratiti na ovaj zakon. Ovaj zakon je kao što je kolega iz kluba SDP-a rekao načelno dobar. U njemu je korektno upotrijebljeno svih 30 slova hrvatske abecede, pristojno su posloženi i napravljeno je ono što Europa od nas traži vrlo ponizno uzimamo ono što nam Europa servira. Ja sam jučer na odboru rekao, odnosno želimo biti, odnosno kolegica je rekla, ja ponovio veći katolici od pape. Znači čak i ono što ne traže od nas, a mi mislimo da traže mi stavimo u ovaj zakon. Ali dobro. I bilo bi dobro kada bi ovaj zakon kao što i kolege iz HDZ-a govore i ovdje od 2010., 2011. rezultirao nečim korisnim. A zašto ne rezultira nečim korisnim zato jer oni koji upravljaju ovim sustavima ne žele da to rezultira nečim korisnim. Ja ću se ovdje dotaknuti jedne stvari koje sam se dotaknuo nekoliko puta sa ove govornice, a to je grad Zagreb. i to grad Zagreb i u bivšem mandatu, a i u sadašnjem mandatu se zadužuje onoliko koliko mu ministar financija dozvoljava. Ministar financija odobrava svako zaduženje grada Zagreba, odnosno odobrava i ona posredna zaduženja koja se dešavaju kroz komunalna društva i sve je to u bivšem mandatu bivšeg gradonačelnika tada ministar financija Marić odobravao. Ja sam nekoliko puta mu pisao da neke od stvari dok sam bio gradski zastupnik ne bi trebalo odobriti, da nisu dobre niti za grad, niti za državu ali država je smatrala da je to dobro. A onda sa ove govornice netko kaže o zaduženosti. To je fiskalna odgovornost. Vi govorite ovdje o Povjerenstvu za fiskalnu odgovornost u čijem tijelu, čiji su članovi između ostalog djelatnici Hrvatske narodne banke, one iste institucije koja je u svom izvješću 2021. napomenula da slijedi inflacija, povećanje cijena comoditya koje hrvatska Vlada nije čula, kojoj povjerenstvo nije sugeriralo kad je gledalo državni proračun. I onda se ja pitam čemu služe ti neovisni stručnjaci kada oni svaki puta odobre ono što je Vlada rekla a oni su kao neovisni, a ista ta hrvatska narodna banka njen prvi zadatak je očuvanje stabilnosti cijena ako se ja ne varam, da. Evo kako su očuvali hrvatske cijene vidimo. Prijedloge koje su dali oni i ljudi koje su oni kandidirali u Povjerenstvo vidimo kako se danas rezultira. Tako da reći da ovaj zakon nije dobar je dosta teško. On stvarno u svojoj želji propisuje neke stvari. Mislim da ih propisuje čak u jednom dijelu prerigorozno, a s druge strane je pitanje provedbe ovakvog zakona. Ja sam od onih koji misle da je Europa dobra stvar, ja sam od onih koji misle da Europa treba imati zajedničke politike i dobro je kada bi se mi dogovarali sa ostalim članicama europskog društva. Ali imam osjećaj da mi samo slušamo, da mi samo slušamo i ispunjavamo nešto što netko od nas traži, a da u tome ne gledamo koji je naš interes, odnosno zašto to netko od nas traži. Tako da kažem, kada se gleda ovaj Zakon o fiskalnoj odgovornosti povjerenstva ja imam još jedno jednostavno pitanje Zakon o ekstra profitu. Ja nisam čuo Povjerenstvo da se očitovalo na to, ja nisam čuo da je to Povjerenstvo sugeriralo Vladi da je dobro preslikala EU direktivu, odnosno ako se mene pita ne da je nije preslikala, nego je krivotvorila. To isto To isto povjerenstvo je nedavno reklo da je projekcija hrvatskog proračuna dobra, nije bilo priče o ekstra profitu u njoj. Sada smo uveli taj ekstra profit. Jel' sada bolja? Ovdje se govori o tome da će se pratiti četverogodišnje razdoblje. Mene strašno zanima što će se pratiti u tom četverogodišnjem razdoblju one projekcije koje su dane na početku godine kao planovi, kao prvi proračun ili će se pratiti onaj završni proračun, onaj rebalans iz 12 mjeseca kada popeglamo stvari. Jer kada vi gledate kako hrvatska Vlada izvještava, onda u stvari izvještava na onaj zadnji proračun kako je realizirala da naravno ako ste donijeli rebalans proračuna 16.12., a i tada fali po par milijardi, e da do 31.12. više nemate što zeznut, ako pogledate onaj prvi proračun koji je donesen prethodne godine za narednu godinu onda se pojavljuje da od onih slobodnih sredstava koja ne odlaze na plaće i slične stvari smo praktički više od 70% upotrijebili drugačije nego što smo planirali. A ja ne vidim da je to Povjerenstvo za fiskalnu odgovornost išta o tome napisalo odnosno ni na jedan način se referiralo na to. Ja moram priznati kad se govori o tim nezavisnim ljudima koji imaju integritet da se ovdje kaže ko sve ne može bit i što sve ne može radit. Ja ne mogu vjerovat da netko vjeruje da u HNB-u koja radi korektan posao u nekim stvarima, u analizama ustvari radi korektan posao, a onda primjenu tih istih analiza niti oni, niti država nema kako treba. Da, ne bih htio previše napadat, ja bi samo volio kada kada kolege iz ministarstva dolaze ovdje prezentirat nekakav zakon da onda kažu zašto je za nas dobro da taj zakon donesemo, zašto bi provedba tog zakona za ovo društvo rezultirala dobrim stvarima. Ja sam ovdje naveo kažem primjere stvari koje sam doslovce doživio od JLS u kojoj sam bio vijećnik, koja, koja je upozoravala opetovano na zaduženje gdje ministarstvo uopće nije reagiralo, niti danas ne reagira, do toga da imamo, imamo evo u Gradu Zagrebu, i o tome sam pisao davno još ministru onaj ZOV koji radi suprotno zakonu, ostvaruje profit veći od zakonom propisanog, to je koncesionar, znači njegova dobit bi smjela biti po zakonu koji je ovdje donesen Evo ja pozivam Ministarstvo financija da provjeri poslovanje tog društva, to je društvo koje u Gradu Zagrebu ubire od građana Grada Zagreba što kroz naknadu za pročišćavanje voda, što direktno od Grada Zagreba par stotina milijuna. Ja nisam niti jedanput vidio da je Ministarstvo financija tamo poslalo nadzor, ali ga pošalje frizerki, ali ga pošalje nekakvom malom obrtniku jer je pod navodnicima digao cijene. Ovaj ZOV je poduzeće koje u zadnjih 20-tak godina ima profit veći od 50%, profit, dobit veću od 50% i vi to ne znate, znate, itekako znate, ali to vam nije interes gledati, interes vam je bavit se piarom i kažem s ove govornice reć da ste donijeli uredan zakon, kažem uredno je napisan, svih 30 slova upotrjebljeno, uredno posloženo, ali provedba tog zakona odnosno oni koji bi trebali na temelju tog zakona nešto radit

Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a poštovane zastupnice Marijane Puljak. Poštovane kolegice i kolege, dakle pred nama su izmjene i dopune Zakona o fiskalnoj odgovornosti koje se predlažu radi nekoliko stvari, dakle predlažu se radi usklađivanja s odredbama Direktive Vijeća EU od, iz 2011.g., usklađivanja s odredbama Uredbe Europskog parlamenta i vijeća iz svibnja 2013.g., dakle usklađujemo se sa evo više od 10., više od 10.g. sa njihovim direktivama. Dalje se ovim zakonom, izmjenama zakona ostvaruje usklađenje i sa našim Zakonom o proračunom, usklađuju se nekakve terminologije, ali sa i europskom statističkom metodologijom. Dalje se proširuju obveznici davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti i to na trgovačka društva u većinskom vlasništvu RH, državnih državnih tijela i JLRS i njihovih tvrtki kćeri i dalje se jača uloga povjerenstva za fiskalnu politiku odnosno proširuju se njegove, proširuju se njegove zadaće i definira se je li točno ko može biti član toga povjerenstva, samo napominjem da, da obaveza osnivanja ovog povjerenstva je bio jedan od uvjeta za ulazak RH u eurozonu. Ja mogu i reći, često ste me čuli ovdje u obrazlaganju i u raspravama o državnom proračunu, često sam se pozivala na, na stavove i stajališta Povjerenstva za fiskalnu politiku koja mislim je li da su njihova stajališta bila dobra, međutim niko da posluša ta njihova stajališta sve ove, sve ove godine. Ovdje mi je bilo isto važno vidjeti da je zapravo je zapravo se RH obavezala u razgovoru je li sa Europskom komisijom prošle godine rekli su a da žurno je li moramo završiti ovo usklađivanje ovog zakona sa direktivom jer u protivnom smo podložni povredi prava EU, dakle u zadnji čas se usklađujemo sa ovim, sa ovom direktivom i uredbom. Ovim zakonom dakle propisana je obveza davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti kao godišnje izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna, proračuna JLPS i čelnik tom izjavom, i čelnik tom izjavom, sada će se je li to proširiti i na trgovačka društva, al čelnik tom izjavom potvrđuje da zakonito, namjenski i svrhovito koristi sredstva da je učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru proračuna odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. Dalje u ovom zakonu se propisuje i novčana kazna, odnosno ima prekršajne odredbe, krivo sam rekla u replici nije do 6000 eura već do 3000 Dakle, kaznit će se čelnik ako nije sastavio izjavu u skladu sa uredbom ili je nije dostavio ili su se našle nekakve nepravilnosti. Za prošlu godinu smo čuli ovdje od državnog tajnika da od 611 korisnika 605 ih je podnijelo ovu izjavu, 6 nije jedan korisnik sa zakašnjenjem. Dakle, poslali su nadzor na 7 korisnika. Međutim, nismo čuli od ovih 605 koji koji su podnijeli ovu izjavu je li nađeno nekakvih nepravilnosti i ne znamo koliko je kazni uopće naplaćeno. Ovdje sam htjela reći da je na primjer ove kontrole fiskalne odgovornosti, odnosno ovog zakona vidimo kako i zakonski okvir imamo možda i dobra i dobro postavljen, međutim u primjeni padamo na ispitu. I na ovom primjeru isto tako možemo vidjeti ponovo besmisao i tolikog broja jedinica lokalne samouprave 556 gradova i općina, 20 plus jedna županija. Zašto to govorim? Pa evo vam jedan primjer kako lokalni šerifi koriste svoj proračun upravljaju, dakle novcem poreznih obveznika u svojoj jedinici među ostalim i imovinom u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Dakle, jedan slučaj je općine Seget na koji su upozorili nezavisni vijećnici te općine. Čekali su evo i ove godine, odnosno prošle godine najvažniji dokument godine proračun. Nisu ga dočekali je li do propisanog roka 15. studenog kad su ga već i dočekali sa zakašnjenjem povrh toga izražen je samo u kunama, ne u eurima. Ali je li ne bi to bio najveći problem, uočili su da je u programu za kulturu, pročitali su ovu rečenicu da je svrha strategije Segeta osigurati viši kulturni standard građana Bjelovara. Dakle, kopiran je proračun grada Bjelovara prije dvije godine, je li potkrala se greška. Nisu se izmijenili nazivi, pa je evo grad Bjelovar postao primjer za, odnosno primjer proračuna za općinu Seget. Dakle, jedan klasični primjer nemara, ali na niz drugih zloupotreba, niz drugih nesavjesnih korištenja sredstava i upravljanja imovinom i upozoravali su i sami nezavisni vijećnici. I sad je pitanje koliko je takvih primjera među ostalih 555 gradova i općina. A jedan primjer lošeg, ovdje kad smo govorili o lošem upravljanju imovinom kako se ova država, općine i gradovi odnose prema nekretninama u svom vlasništvu ovih vam dana najbolje svjedoči primjer grada Splita koji je evo za utvrđivanje stanja gradske imovine angažirao jednu od najpoznatijih hrvatskih zviždačica Maju Đerek. Podsjetit ću da je bila direktorica Sektora za pravne poslove u tvrtci Državne nekretnine zbog ukazivanja na brojne nepravilnost dobila je otkaz. A što je njen angažman u Splitu razotkrio, razotkrio je u samo nekoliko mjeseci cijeli sustav katastrofalno neodgovornog upravljanja imovinom, a svoje korijene vuče desetljećima unatrag i sigurno se može preslikati i na druge gradove, općine i na samu državu. Dakle, svi ti čelnici su vjerojatno podnosili izjave o fiskalnoj odgovornosti, prolazili kontrole bez ikakvih ili uz nekakve minorne zamjerke. Dakle, sve prethodne splitske gradske vlasti imovinom kao da nisu upravljale osim kada je trebalo nekome pogodovati. Dakle, nisu bili jasni kriteriji koji bi omogućili da se pram svim korisnicima imovine postupa jednako. Osim nepostojanja registra gradske imovine što je zakonska obveza utvrđeno je da postoji i ogromna milijunska dugovanja prema gradu. U razdoblju od 2017. do 2021. godine kako je izračunala u ovoj analizi zbog nenaplaćenih dugovanja od korištenja poslovnih prostora šteta koja je nastala gradu dosegla je u kunama 5 milijuna i 600 000 kuna. Među stanovima, poslovnim prostorima, zemljištima pronađene su brojne stavke koje se do sad nisu vodile, tako da se u konačnici korištenje brojne imovine nije ni naplaćivalo. Od 31. prosinca 2019. kad je registar trebao početi funkcionirati u njemu nije napravljena niti jedna promjena niti se u njemu uopće išta radilo. Od brojnih apsurdnih situacija mogu izdvojiti onu da je grad Split od 2014. izdavao račune za zakup poslovnih prostora, na njih plaćao PDV iako zakupci nisu plaćali obveze pa je Split na dug od 2014. koji je na dan 8. studenog prošle godine iznosio 18 milijuna kuna platio više od 3 milijuna i 600 000 kuna PDV-a iako većina duga neće nikad bit naplaćena. Dakle, u jednoj situaciji isto tako grad se Split nije upisao na nekretninu koja mu je oporučno ostavljena prije punih 14 godina. Dakle, 14 godina se nisu upisali na nekretninu. Samo za najam gradskih garaža postoji dug u iznosu skoro 550 000 kuna. Najveći dužnik je dužan gradu oko 2 milijuna kuna. Dakle, koliko milijuna kuna je otišlo u vjetar u drugim gradovima i općinama, koliko milijuna kuna je otišlo u privatne džepove zbog lošeg upravljanja imovinom u vlasništvu države, koliko je onih koji su željeli upozoriti na ove probleme ušutkano. Naša država, gradovi i općine ni ne znaju što imaju u svom vlasništvu, pa sukladno tome ne mogu svojom imovinom niti odgovorno upravljati i to stvara je li idealnu podlogu za još veću korupciju, za još veća Politička volja da se sustav na bilo kojoj razini unaprijedi trenutno ne postoji dok god postoje oni koji od ovakvog nereda imaju financijske koristi. Evo kao što sam rekla zakonski okvir može i biti dobar, međutim u primjeni padamo na ispitu. Hvala. Slijedi pojedinačna rasprava i prva je poštovana zastupnica Karolina Vidović Krišto. hrvatskom Ustavu je zapisano da porezni teret mora pravično teretiti sve građane. Pravično znači prvenstveno da se porezna pravila primjenjuju na sve jednako kada zaposlenica Konzuma ili zaposlenik Zagrebačkog holdinga primaju plaću oni dobivaju neto plaću. To znači da su se na njihovoj plaći kompletno naplatili svi zakonom predviđeni nameti porez na dohodak, zdravstveno osiguranje, mirovinski fondovi itd. Ali kada poreze primjerice plaća PPD ili prije Agrokor, Roglićev Orbico ili Tedeschiev Atlantic onda se porezi obračunavaju na temelju financijskih izvještaja koji izrađuju same tvrtke i Porezna uprava može prihvatiti, a može ih i ne prihvatiti, a može i na temelju izvješća koja su im sumnjiva poslati kontrolu. A upravo se kod veliki poreznih obveznika događaju najveći lopovluci u hrvatskom poreznom sustavu. Poznato je da Porezna uprava nije kontrolirala Agrokor više od 10 godina, jer korupcija u Hrvatskoj u velikoj se mjeri odvija putem otvorene tolerancije, izbjegavanja plaćanja poreza od strane tijela državne vlasti kao što su Porezna uprava ali i DORH, policija itd. Mi u Hrvatskoj nikada nismo čuli da su državna tijela pronašla račune hrvatskih državljana u inozemstvu, a upravo kroz plaćanje fiktivnih, odnosno nepostojećih usluga na račune u inozemstvu izbjegava se plaćanje poreza. Osobno sam vidjela dokument hrvatskog Ureda za sprječavanje pranja novca koji je utvrdio da je Agrokor Ivice Todorića isplatio 25 milijuna eura na račun Bedova marketing za koju su vlasti SAD-a utvrdile da ta tvrtka uopće ne postoji već je to privatni račun. Je li se vodio postupak protiv Ivice Todorića zbog te činjenice? Nije. Identičan slučaj je sa Emilom Tedeschiem i njegovim osobnim računom u Beču protiv kojeg se isto nije vodio nikakav postupak. Znači govoriti o fiskalnoj disciplini dok veliki sustavi otvoreno utajuju poreze iznoseći ogromne iznose novaca iz države u potpunosti je besmisleno, jer privilegirane strukture ne plaćaju porez sukladno zakonu već dogovorno s vlašću pljačkaju Hrvatsku. Porezi u Hrvatskoj su visoki, a plaće su niske zato što obični, vrijedni ljudi plaćaju apsurdno visoke poreze dok odabrani uopće ne plaćaju ili veliki dio svojih obveza izbjegavaju platiti. Imamo situaciju sa sustavom koji se zove PPD koji ima 35 zaposlenih, prihod od gotovo 22 milijarde kuna, a dobit jedva i to u poslovanju gdje je uobičajena dobit iznad 10%. Taj PPD koji je narastao za vrijeme bivšeg ministra Ivana Vrdoljaka, a pogotovo za vrijeme premijera Plenkovića neskriveno i sustavno financira medije. Znači PPD plaća medije u dogovoru sa Plenkovićem. Mediji štite Plenkovića i vladajuće moćnike. DORH koji treba sprječavati zlouporabe ništa ne čini, ali zato Hrvat plaća cijene 30% više nego u Sloveniji a zarađuje 50% manje. U Hrvatskoj će se neprimjena poreznih pravila na odabrane nazivati pogodovanjem, ali europski rječnik ovakove postupke naziva kriminalom, te suspenzijom demokratskog poretka. Podatak da je polovica svih stanova prošle godine plaćena gotovinom dokazuje da Porezna uprava ne radi svoj posao po zakonu već očigledno sudjeluje u poreznim utajama. Gospodo iz Ministarstva financija budite svjesni da ste dužni raditi po zakonu, a ukoliko ste u spoznaji da se porez utajuje, a vi ništa ne poduzimate postajete sudionik u tom kriminalu. Životni standard u Hrvatskoj je dramatično nizak upravo zbog korupcije, a svakim danom naši građani sve više postaju svjesni da se aktivno moramo suprotstaviti ovoj bezočnoj pljački koja se odvija u Hrvatskoj. Imajte na umu da vrijeme polaganja računa vrlo skoro dolazi i nitko neće spriječiti hrvatske građane da urede svoju Hrvatsku kao pravednu i uspješnu državu. Slijedi pojedinačna rasprava poštovane zastupnice Grozdane Perić. Hvala lijepo. Dakle, još jedanput moramo reći da upravo država koja je ušla u eurozonu, u Schengen i pokazala da je sa svim onim institutima i izmjenama zakona, ali i provedbom zakona omogućila da se i rejting te države, a to je Republike Hrvatske podigao višestruko, da je investicijski rejting i to od dvije kuće, ne od jednom. Ono što bih ja htjela napomenuti da je ovaj zakon koji sada izmjenama mijenjamo definira isto tako i bolju terminologiju i metodologiju uopće primjene ESA2010, dakle metode kojom će se kontrolirati svi parametri i svi agregati i to je ono što je jako važno i ovdje baš u članku 1. gdje se mijenja pojam manjak općeg proračuna na manjak opće države, dakle tu se definira obuhvat što sve ulazi u izračun i objektivan izračun, točan izračun i usporediv sa drugim državama EU. Dakle, tu je obuhvaćena i sama država i središnja država, lokalna država i fondovi socijalne sigurnosti. treba itekako dobro pogledati što to znači, jer na taj način zaista možemo onda pratiti sve parametre objektivno i točno onako kako to radi eurozona i europske države. Isto tako u točkama 3., odnosno 4. definira se i javni dug i on je usklađen na način da je usklađen sa odredbama Zakona o proračunu i on se definira kao dug koji se izračunava prema metodologiji isto tako europskog sustava nacionalnih računa. Dakle, jako je važno napomenuti da sva ona usklađenja i nama donose sigurnost u objektivnosti u iskazivanju upravo svih podataka, a onda uz to imamo i ono što smo rekli odnosno nezavisno tijelo koje će na taj način moći puno lakše, puno kvalitetnije uspoređivati i kontrolirati sve parametre koje iz toga proizlaze. Kao što znamo fiskalna politika prati i povjerenstvo pravilno strukturnog salda, pravilo rashoda i pravilo javnog duga i to je ono što smo kroz stajališta je povjerenstvo iskazivalo i bilo je omogućeno zapravo i propitivanje što to, što se događa koji su parametri iskazani, da li je neko fiskalno pravilo suspendirano što je bilo omogućeno u ovom prethodnom periodu i kako se utječe na rashode na rashode odnosno na javni dug. Prema tome, sve ono što ovim sada izmjenama donosimo zapravo omogućavamo i dajemo upravo tom povjerenstvu da kako je spomenuto u samom zakonu da propituje u četverogodišnjem razdoblju razmatra i uspoređuje makroekonomske proračunske projekcije sa ostvarenim vrijednostima u razdoblju od četiri uzastopne godine koje će se provoditi najmanje jednom u dvije godine. Prema tome, upravo značaj koji se time postiže da se propituje sve ono što se radi u tekućoj godini, svi oni efekti i utjecaj koji imamo iz raznih sektora, ali isto tako možemo na taj način kontrolirati i razdoblje od četiri uzastopne godine i zaista to je ono što nam svima treba da bi sve te projekcije bile točne i ne samo projekcije nego na temelju toga se onda formira i donosi proračun, formira se i planira rast, razvoj i na kraju krajeva usmjerava usmjerava se gospodarski kako usmjeriti samu ekonomiju. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice, slažem se apsolutno s ovim što ste rekli u svojoj raspravi, međutim ja bih vas zamolio za jedan komentar vaš, a tiče se zapravo jedne rasprave koju smo imali prilike prije čut kolegice Puljak, onda je ovdje govorila o određenim problemima u gradu Splitu što se tiče državne imovine, međutim ja bi molio komentar. Dakle ona zaboravlja primjerice situaciju koja je trenutačno u gradu Splitu, pa recimo kako komentirate to da je gradonačelnik Puljak zadužio grad Split za 135 milijuna kuna i to u banci u kojoj je radio njegov zamjenik. Kako recimo komentiramo to da direktor kojeg je imenovao gradonačelnik PUljak zaposlio čovjeka za 12.000 kuna koji je prethodno dobio otpremninu. Prema tome, ovdje govori o fiskalnoj odgovornosti netko tko zapravo se bavi nekim drugim problemima, a ne ono što se dešava u njihovom vlastitom dvorištu, a to je ona konstantna politika u koju zapravo dolazi od redova oporbe, pa vas molim za vaš komentar. Hvala. Hvala lijepo. Dakle, fiskalna odgovornost je i u tom dijelu. Ono što treba reći da zaista svi gradovi i država trebaju voditi računa o tome na koji način postupaju jer nije dobro i nije dobra slika da čovjek koji je otišao sa otpremninom da se vraća i da radi određene poslove, ako znamo koliko imamo drugih mladih ljudi kojima treba posao i treba dati priliku. To što postoje određene anomalije u praćenju imovine to se s time se sigurno sreće svaki grad, ali mislim da je da se odgovornost je svakako čelnika da onda u tom smislu napravi što je bolje moguće. Ali ne može se upirati samo prstom u određene gradove nego svako treba zaista pomesti pred svojim pragom. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Dražena Srpaka. **Srpak, Dražen (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice Perić. Ovim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti uređuju se obveze po tom segmentu za jedinice lokalne samouprave, njihove izvanproračunske korisnike te trgovačka društva u njihovom većinskom vlasništvu. Smatrate li kolegice da se tim unaprjeđuje financijsko planiranje, kontrole i financijsko poslovanje tih obveznika davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti i hoće li svi ti subjekti moći ispuniti obveze iz toga s naglaskom pitanja na one najmanje? Hvala. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo. Da, mi smo sa donošenjem zakona, novog Zakona o proračunu proširili taj obuhvat. On je do sada bio samo za proračune i korisnike proračuna i državni proračun ministarstva, međutim na ovaj način se itekako proširuje odgovornost svih ostalih. Ja smatram da je to dobro da svako onaj koji je u sustavu u javnom sustavu da mora odgovarati i mora iskazivati i davati izjavu o fiskalnoj odgovornosti jer on troši zapravo javni novac, bilo djelomično ili u potpunosti i to sigurno treba itekako pratiti, sankcionirati i voditi o tome još većeg računa. Sljedeća replika poštovana Ankica Zmaić. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Hvala potpredsjedniče HS-a. Poštovana kolegice Perić, ovim izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti usklađuju se i odredbe Zakona o proračunu. I sama sam kao čelnik jedinice lokalne samouprave obvezna podnositi izjavu fiskalnoj odgovornosti pa sam dosta oko toga upoznata. Smatrate li vi da će ove izmjene i dopune zakona doprinijeti još većoj transparentnosti odnosno omogućiti još bolju, kvalitetnije namjensko i i svrhovito korištenje proračunskih sredstava uz kontrolu povjerenstva. **Perić, Grozdana (HDZ)** Pa evo mislim da sam to odgovorila i prethodno, u svakom slučaju na tome i sigurno proračunski nadzor mora biti puno, ali smatram da i učestalost kojom Državna revizija obuhvaća i radi programe svoga revizijskog kontrole i obuhvata itekako doprinosi da se može se na kraju krajeva vidjeti da oni kontroliraju i svaku izjavu fiskalne odgovornosti i dostavljaju te i takve i Državnom odvjetništvu i proračunskom nadzoru. Prema tome i sada ukoliko bilo tko od nas hoće pogledati bilo koje izvješće može to vidjeti iz nalaza Državnog ureda za reviziju. Prema tome i ovo je dodatno svaka, svaka poboljšica je i itekako korisna. Slijedeća replika poštovani Stipan Šašlin. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovana kolegice Perić, pa svjedočimo i znamo da je Vlada u protekloj godini nizom mjera pomogla praktički gospodarstvenicima zbog situacije u kojoj su se našli izazvane globalnom krizom i ratom u Ukrajini ovaj ali danas evo kada ti isti gospodarstvenici, pojedinci da kažemo ne većina, ali jedan dio njih nastoji na neki način jednostavno ne fer, nepoštenim odnosom prema potrošačima, prema našim građanima ostvariti nekakav ekstra profit. Sada ta ista oporba proziva Vladu zbog intervencionizma, zbog mjera s kojima pokušava zaštiti svoje građane …/Govornik se ne razumije./… Kako to komentirate? lijepo. Pa to je ona nedosljednost oporbe koju imamo prilike čuti. Naime, svih ovih prethodnih godina što sam i ja spominjala, a i vi, dakle radilo se na tome da se smanje porezni tereti, da se smanje stope poreza, da se smanji porez na dodanu vrijednost mnogih proizvoda, da se omogući što bolji i lakši rad poduzetnika i obrtnika, da im se pomogne u ovoj korona krizi da zadrže svoje radnike. Dakle, sve to je bio, bila ona, ona ruka pomoći koja je išla i koja je vrijedila u ovom razdoblju preko 26 milijardi kuna kada usporedimo sve one olakšice na cijene energenata i ostalo. Prema tome, mislim da je ovo što govori oporba vrlo nekorektno i neobjektivno. izlaganje oporbe na način da govore o slučaju Grada Splita koji je morao angažirati konzultante koji će utvrditi stanje raspolaganja gradskom, gradskom imovinom. Ne mogu vjerovati od nekoliko stotina tamo zaposlenih ljudi u Gradskoj upravi Grada Splita da nitko nije znao kakvo je stanje sa imovinom. No, ono što još više začuđuje, znači iskrcali su javni novac za konzultantske usluge reći ću upitne kvalitete, ali nismo čuli i što sad s time. Čuli smo ne valja ovo, ne valja ono, ne upravlja se dobro imovinom. Znamo se da je svugdje tako i ja kad sam došao osobno na čelo Grada Đakova, uhvatili smo se posla, zasukali ruke i sa vlastitim sredstvima počeli rješavati stvari malo pomalo. Znači taj nekakav konzultant došao je u Split, uzeo je, uzeo je javne novce, utvrdio što ne valja. Što smo napravili? Jel ima nekakvih pomaka, nismo čuli. Što mislite kad bi svi tako gradovi i općine uzimali konzultante da samo utvrde što ne valja, gdje bilo stigli? Hvala lijepo kolega Mandarić, vi kao čelnik grada sigurno ste se uhvatili u koštac sa brojnim problemima i svi znamo koliko je važnost upravljanje svakom imovinom osobnom, a tako i gradskom. Prema tome, i ja poznajem situaciju u svome gradu gdje smo isto tako napravili i skenirali, uvrstili i sve ostalo, međutim sve ono što dalje treba napraviti treba upogoniti tu imovinu da bi ona neke benefite. Ono što mnogi ne žele razumjeti da je u radu bilo, bilo da postoje određeni problemi. Imate i određene tvrtke koje su zakupci i s kojima ste sklopili ugovore, od kojih ste dobili instrumente osiguranja itd. i koje najedanput propadnu i onda ne možete naplatiti ta potraživanja. I tko je kriv?

da je bilo opravdano, proračunski opravdano utrošiti sredstva za konzultantske usluge onih firmi, onih tvrtki koje su napravile analizu kako otkupiti dionice INE što je bilo obećanje Andreja Plenkovića iz Božića 2016. godina. Znate li koliko su te konzultantske usluge iznosile? To je prvo pitanje. A drugo pitanje, ako ste slušali raspravu Borisa Lalovca rekao je da loše upravljanje državnom imovinom, a to utvrđuje i sam Državni ured za reviziju utječe na ovu spiralu inflacije koja se prebija preko leđa naših građana. U proceduri imamo dva izvješća o upravljanju državnom imovinom, čini mi se za 2020. i 2021. Jeste li spremni potaknuti svoje stranačke kolege da mi to stavimo na dnevni red raspravljanja pa da vidimo kakvo je pravo stanje stvari? Hvala. Hrvatska je prošla kroz burna razdoblja gdje je od utvrđivanja do uvođenja svih podataka u državnu imovinu sigurno trebalo određeno vrijeme, još uvijek sigurno ima puno slučajeva koje možda nisu razriješeni. Međutim, tu možemo postaviti pitanje i da li je pravosudni sustav napravio sve što je, što Sigurno da je to jedan segment koji se, o kojemu se treba jako dobro voditi računa bilo da je pitanje državne imovine, imovine gradova, općina, tako da mislim da je to područje na kojemu se itekako treba puno raditi. Što se tiče same INA-e, pa sigurno je procijenjeno da se treba napraviti određene, određene

i ja se nadam da ćemo mi uskoro imati elektronički novac gdje ćemo onda moći tako plaćati da ćemo otkloniti sve ove sumnje u malverzacije i prevare. I druga stvar isto tako što me ovdje smeta je da oporba stalno govori kako ova Vlada štiti nekoga, ako ćemo biti pošteni i reći da zapravo za vrijeme ove Vlade nema nedodirljivih, da svi oni koji su se ogriješili na bilo koji način o zakon da će biti procesuirani, znači nema nedodirljivih, a nikako se ne može reći za ovu Vladu Andreja Plenkovića da štiti nekoga, pogotovo one koji su se ogriješili o zakon, hvala. Hvala lijepo. Tako je kolega, ja mislim da se pokazalo i dokazalo da svi oni u koje se i posumnjalo zapravo su bili na određeni način sankcionirani, prema tome nema nedodirljivih i svatko mora odgovarati svojim imenom i prezimenom i svojim postupcima za ono što je radio ili što nije radio. Još bi samo kazala da i svakom poslu treba pristupiti jednako odgovorno i raditi ga onako kako treba i da za to postoje različite razine kontrole i da to zaista treba propitivati, pa radilo se to o najnižem službeniku do najvišeg. Evo s tim smo iscrpili pojedinačne rasprave. Imamo završne rasprave, prva je u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a poštovana Dalija Orešković.

Zastupnice Perić, postavila sam vam vrlo jednostavno i vrlo konkretno pitanje s obzirom da ste se i vi u raspravi osvrtali na to da neki gradovi nisu dobro utrošili proračunska sredstva jer su plaćali konzultantske usluge. Pitanje je glasilo, jesu li bile proračunski opravdane konzultantske usluge za model otkupa INA-e s obzirom na božićno obećanje Andreja Plenkovića iz 2016.g., je li bilo opravdano? A drugo pitanje, koliko su te konzultantske usluge plaćene? Niste znali odgovoriti iako ste predsjednica saborskog Odbora za financije i državni proračun i iako u Ustavu RH piše da bi HS trebao kontrolirati Vladu, pametnome dosta. Dakle Državni ured za reviziju u okviru svojih kapaciteta, svojih ovlasti i snage, broja kadrova s kojima raspolaže, dobro obavlja svoj posao. Loš posao radi HS jer sve te analize i preporuke Državnog ureda za reviziju ne sluša i ne poduzima ono što bi trebalo poduzeti, a kriminalan posao provodi Vlada. Loše upravljanje državnom imovinom utječe na tu spiralu inflacije koja se sada teško preljeva preko leđa naših građana. Stoga bi reformu upravljanja državnom imovinom trebalo provesti što prije. Dakle pored reforme izbornog zakonodavstva i reforme teritorijalnog ustroja o kojoj sam govorila jučer, treća ključna reforma koju bi trebalo provesti da Hrvatska prestane biti HDZ-ova je reforma upravljanja državnom imovinom i zato je jasno da ove tri reforme HDZ neće provesti jer te tri reforme ugrožavaju isključivo njihove interese. Prije par dana prilikom izglasavanja Branka Bačića za ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine ukazala sam da je manji problem, koliko je to bolno i zapravo tužno reći manji problem pored ljudi koji žive u kontejnerima, manji problem je to što će državna, što će obnova i nadalje ostati nepostojeća kao što je bila s Brankom Bačićem ili bez njega. Time su brutalno izigrani baš ti ljudi koji čekaju krov nad glavom. Ali to što je Branku Bačiću čiji je najveći domet, najveća politička kvaliteta i postignuće to što je poznat kao nosač torbi prljavog stranačkog novca, povjereno to da drži ključeve države imovine, e to će naštetiti apsolutno svim hrvatskim građanima zato što upravo u tom resoru, upravo u tom resoru je kontrola nad drugim državnim tijelima i institucijama u kojima je akumulirana najveća moć, što financijska, što druga, tu su dionice s kojima upravlja CERP, tu su državne nekretnine s kojima upravlja tvrtka Državne nekretnine d.o.o.. Obje te institucije bile su generatori najvećih korupcijskih afera s kojima se do dan danas nisu pozabavila tijela kaznenog progona. A sve je to zapravo moguće zato što iz tog rudnika državne imovine koja je zapravo obiteljsko srebro svih naših građana se nešto vrlo lako može i otuđiti i zamračiti, a da se za to nikada i ne sazna. To omogućuje prije svega zakon namjerno loše i kriminalno skrojen koji otprilike ovako kaže da su podaci o državnoj imovini javni, ali se ne objavljuju kao javni registar, zakon, zakon je taj koji sprječava da se ti odnosno daje alibi daje izliku i izgovor da se javni registri ustroje, prema tome nema transparentnosti. Drugi je problem to što postoje odredbe koje daju prevelike diskrecijske ovlasti ministru, ali i tim drugim ljudima što u CERP-u što gdje drugdje da diskreciono snižavaju kupoprodajnu cijenu. I treći problem onaj o kojem Državni ured za reviziju govori, imamo nekoliko različitih tijela koje disponiraju s onim s čim bi trebali disponirati građani, određuju kome će se što dati, a ne provjerava se uplaćuju li se iznosi zakupnine, najamnine pa čak i kupoprodajne cijene i koristili se ona za zakonom predviđene svrhe. To je Hrvatska u režiji i po modelu i pod vlašću HDZ-a. Hvala. završno usklađivanje sa EU stečevinom i koje tu novosti nam koje novosti dobivamo, jedna od njih svakako onako posebno zanimljiva je što će se nacrt proračunskog plana morati slati Europskoj komisiji do do 15. listopada svake godine za iduću godinu. To je nešto novo, to je bilo i najavljeno čini mi se kroz Zakon za proračun od ove godine prvi put to u punoj primjeni. Čuli smo o novim obveznicima davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti, i do sada su znači tvrtke u vlasništvu države, jedinice lokalne samouprave samo one koje su u 100%-tnom vlasništvu morale predavati izjavi sad će to morati i one koje su u većinskom vlasniku. Zanimljivim mi se čini prijedlog i sugestija da se možda razmisli i o tvrtkama koje su ispod 50% suvlasništva, koje su zaista od strateškog značenja za RH, vjerujem da će se do drugog čitanja predlagatelj razmisliti i o toj mogućnosti. Dodatno se osnažuje utjecaj i uloga Povjerenstva za fiskalnu politiku i prije je to funkcioniralo kao saborsko tijelo, kao odbor, čini mi se prošle godine ustrojeno i povjerenstvo, dobili smo konačno i predsjednicu to je isto jedan dio sustav koji će se morati jačati u godinama koje su pred nama. Ovim čini mi se izmjenama zakona njima se daje ovlast i zaduženje da analiziraju i potvrđuju makroekonomske projekcije proračuna čime će se dodatno osnažiti srednjoročno planiranje. Evo prije nego što zaključim s tim da će HDZ podržati ovaj prijedlog izmjena zakona, čuli smo o mnogim problemima općenito u funkcioniranju funkcioniranju sustava obrane javnih sredstava, da se tako izrazim. Naravno i državni tajnik je rekao na početku da ovaj zakon ne može sve ni riješiti, sve ni spriječiti, ovaj zakon je tek jedan dio sustava propisa koji štite koji štite javna sredstva, a izmjene ovog zakona svakako su korak naprijed, stoga klub HDZ-a svakako podržava. Hvala. glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sad bi napravili pauzu do 12,00 sati u 12,00 će bit glasovanje.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti, prvo čitanje, P.Z.E. br. 441. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti i 1. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta Konačnog prijedloga zakona. Molim glasujmo. Glasovalo je 123 zastupnica i zastupnika, 93 za, 30 suzdržanih, pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.